**Mimica, Neven (SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, hitni Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u pretince. Hitni postupak se primjenjuje u skladu sa Poslovnikom a on objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja ove rasprave, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije, te Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća odbora ste primili na sjednici, a amandma je do sada podnio Odbor za pomorstvo, promet i veze. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Danijel Mileta. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Važeći Zakon o zračnom prometu donešen je 2009. godine uz prethodne konzultacije i u vrlo bliskoj suradnji sa europskim stručnjacima s područja zračnog prometa. Isti zakon je koncipiran kao vrlo općeniti zakon koji sadrži načelne odredbe o svim bitnim aspektima vezanim za civilno zrakoplovstvo, a svi daljnji elementi detaljno se uređuju u provedbenim propisima koji se donose u skladu sa ovim zakonom sa direktivama EU i sa međunarodnim ugovorima koji obvezuju RH. A ime RH ima obavezu osiguranja potpune harmonizacije hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u području zračnog prometa s pravnom stečevinom EU, a sve u skladu sa Sporazumom o zajedničkom europskom zračnom prostoru odnosu tzv. ICAA sporazumu. Samom ratifikacijom tog sporazuma RH je stekla status promatrača u Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa kao krovnom tijelu EU nadležnom za sigurnost zračnog prometa, a time smo stekli onda i određene obveze. Moram reći da je u lipnju 2010. godine opća uprava za mobilnost i promet Europske komisije potvrdila da je RH udovoljila svih zahtjeva prve faze ICAA sporazuma što je ujedno bio jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja 14. Prometna politika u pregovorima za pristupanje EU. I sada iako su stručni timovi nadležnih međunarodnih organizacija utvrdili izniman napredak RH u području zračnog prometa ove izmjene i dopune Zakona u zračnom prometu su potaknute zbog mogli bi reći nekakve 4 grupe elemenata. Prva grupa je zapravo usklađivanje s primjedbama Europske komisije i zbog čega ovaj zakon ide po hitnom postupku. Drugo je usklađivanje sa međunarodno preuzetim obvezama i praksom. Treće je usklađivanje sa nacionalnim važećim propisima kao što je Zakon o opće upravnom postupku i već kada smo išli u izmjene postojeći tekst važećeg zakona smo pokušali terminološki pojasniti i dijelom uskladiti. Kada govorimo o nekim konkretnim izmjenama i dopunama što se tiče Europske komisije ona je zahtijevala da se točno razgraniči područje djelovanja naše Agencije za civilno zrakoplovstvo i zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Daljnje usklađivanje je vezano uz nalaze Europske komisije gdje želi da se nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa odvoji od nacionalnog programa same zaštite civilnog zračnog prometa. zračnog prometa. Tu su još nekakvi i kao nalazi to međunarodno tijelo za civilno zrakoplovstvo koje zahtjeva određene preinake vezane za nadležnost same naše Agencije za civilno zrakoplovstvo. Tu još mogu eventualno spomenuti da sada ne idemo u detalje propisivanje mogućnosti da Vlada Republike Hrvatske utvrdi civilne aerodrome koji se mogu upotrebljavati za vojne svrhe. Ujedno je tu onda vezano da se predviđa mogućnost da Agencija za civilno zrakoplovstvo ima određenu ingerenciju i nad vojnom opremom koja se koristi u civilne svrhe naravno uz suglasnost i sporazumom sa Ministarstvom obrane obrane RH. Tu je obveza obavljanja javne usluge koja se može propisati, tu su uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih letjelica koji do sada nisu bili propisani postojećim zakonom, tu je da tu je da trgovačka društva koja se bave aerodromima, umjesto MUP-a mogu koristiti i sigurnost zaštitarske agencije za obavljanje sigurnosnih pregleda putnika i prtljage, a sam MUP bi onda vršio nadzor odnosno jednu vrstu provjere ljudi koji bi obavljali te preglede. Tu je uvođenje prekršaja za nepostupanje po po naredbama i direktivama Agencije za civilno zrakoplovstvo. Također smo uveli i samo sankcioniranje, već sankcioniramo sam pokušaj unosa hladnog ili vatrenog oružja ili predmeta koji na njih sliče u zrakoplov. Uglavnom ima dosta toga. Sam nacrt zakona je dostavljen višoj Europskoj komisiji i on ne zahtjeva osiguranje posebnih sredstava u državnom proračunu. Vi ste dobili dokumentaciju koja osjetno detaljnije obrazlaže ovo što sam ja rekao. A ja bih se eventualno osvrnuo na amandman koji nam je dostavljen od našeg matičnog Odbora za pomorstvo, promet i veze koji traži u članku 83. izmjenu, i odmah mogu reći da u ime predlagatelja zakona mi ovaj amandman prihvaćamo. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Imamo dva kluba prijavljena za raspravu. Najprije klub SDP-a na redu i poštovani zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege Evo kao što smo vidjeli u uvodu ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU te u prilogu isto tako se dostavilo izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe. Moram ovom prilikom pohvaliti pomake koje vidimo donošenjem Zakona o zračnom prometu koji je donesen prije dvije godine, ali isto tako apelirati na to da se taj zakon što prije počne u cijelosti primjenjivati, odnosno provoditi. Međutim, evo nije prošlo niti dvije godine od donošenja ovog zakona, a već mijenjamo velik broj članaka i usklađujemo s europskom direktivom, a prije dvije godine smo isto tako dobili potvrdu od nadležnih institucija da je taj zakon usklađen.

pa tako evo članak 12. govori o tome kako je Agencija za istraživanje nesreća funkcionalna i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo i od svih pravnih i fizičkih osoba s kojima bi mogla doći u sukob interesa. No već u članku 107. govori se o tome da će Agencija za civilno zrakoplovstvo prikupljati izvješća o ugrožavanju sigurnosti te će osigurati da se relevantne informacije o sigurnosti izvješćuju, prikupljaju, analiziraju, čuvaju i distribuiraju. Mislim da to ne bi smjelo tako biti jer agencija time može biti u sukobu interesa s obzirom da ta ista agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje licence, izdaje registracije letilišta, izdaje plovidbenost zrakoplova, provodi ispite, izdaje dozvole i može se desiti da u nekim situacijama isto tako ta agencija bude u sukobu interesa. Također u istom članku stoji, citirat ću: Agencija za istraživanje provodi istraživanje događaja koji ugrožavaju sigurnost ukoliko to smatra potrebnim nakon što od Agencije za civilno zrakoplovstvo zaprimi izvještaj o analizi događaja. Mislim da nikako ne može biti da Agencija za civilno zrakoplovstvo će određivati što će ova druga Agencija za istraživanje istraživati, a što ne. Mislim da bi tu u istoj situaciji moglo doći do čistog sukoba interesa i mislim da bi to trebalo izmijeniti. U zakonu isto tako jasno stoji da je ta Agencija za istraživanje nesreća potpuno samostalna u obavljanju svojih djelatnosti što je propisano i europskom direktivom, a znamo da su na tom inzistirali međunarodni auditorij. Evo ja vas molim da pokušate to ispraviti jer mislim da ovo ne ide u smjeru europske direktive nego je u potpunoj suprotnosti i u ovom dijeli se ne usklađuje s Europskom unijom kao što govorimo i kao što nam je cilj. Vidim da se na odboru već već razgovaralo o tome i nadam se da će se u skoroj budućnosti naći neko rješenje kao što se govori o nekoj agenciji koja će biti jedna za sve ostale. Također u ovom prijedlogu izmjena i dopuna govori se o tome kako će poslove sigurnosti na aerodromima umjesto Ministarstva unutarnjih poslova preuzeti privatne tvrtke. Predviđen je rok od dvije godine, smatram da je to prekratak rok no vidimo da ste evo jedan amandman sad u međuvremenu prihvatili jer to je dobro. Treba biti 100% siguran da je i rok od 36 mjeseci rok kada se može sve to ispuniti jer imamo dva ključna problema ovdje. Treba znači rok biti dovoljan da se i obuka dozvole i javni natječaji sprovode, odnosno da se moraju provesti i naravno da treba biti siguran tko će sve to skupa imati u vidu i tko će sve to skupa platiti. Jer da se ne bi desilo da ne uspijemo sve to skupa u ove dvije do tri godine odraditi tada opet slijedi nekakva blamaža u europskim krugovima i to ne bi bilo za Hrvatsku sigurno dobro. Također bi ovom prilikom izrazio nezadovoljstvo zbog evo zaustavljanja letova na relaciji Chicago-Zagreb. To je trebalo biti ostvareno prije nekoliko tjedana po prvi puta. Evo cjelokupna javnost bila je upoznata kako je sve to skupa krenulo. Prvo je bilo negativno izvješće USA, odnosno Američke Savezne uprave za zračni promet, prilikom …/Ne razumije se./… a glede mogućeg udruživanja u poslove s Croatia Airlinesom koji je tada nažalost propao. Tada se još 2007. godine očekivalo da će se nakon potpisivanja ugovora između američkog zračnog prijevoznika United Airlinesa i hrvatskog Croatia Airlinesa uspostaviti zajednički …/Ne razumije se./… letovi između Republike Hrvatske i SAD-a, no evo vidimo da od toga do danas nema ništa. Znamo koji su to razlozi bili, koji se godinama to nije dogodilo i bili su to negativne ocjene koje američka Savezna uprava za zračni promet davala Hrvatskoj upravi za zračni promet nakon provedenog nadzora koji američke zračne vlasti čine uvijek prije sklapanja takvih poslova. No stvari se mijenjaju, idu naprijed, potpisali smo taj ugovor i ovom prilikom pohvaljujem sve napore koje ministarstvo i Uprava za zračni promet rade u cilju poboljšanja zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. No nažalost evo također nismo dugo trebali čekati na jedan novi problem koji se javio, kojeg sam maloprije napomenuo, a to je da doznajemo kako su što se tiče ovog leta Chicago-Zagreb, kako su vlasnici AirPlusa pokušali uz pomoć nekih osoba iz hrvatskog sustava zračnog prometa navodno prevariti Američku zračnu upravu. Taj let koji je trebao povezivati Chicago sa Zagrebom i Beogradom pokušalo se deklarirati samo kao let za Zagreb i sada se od strane AirPlusa navodi da je razlog otkaza ovog leta u biti slab interes putnika. Znamo svi dobro da to nije jedini problem i da je let zaustavila Američka zračna uprava. Koji su razlozi pokušaja ovakve manipulacije teško je na to odgovoriti no najvjerojatnije su se htjela izbjeći ograničenja koja proizlaze iz toga što je Američka zračna uprava Srbiju svrstala u kategoriju 2 po kriteriju sigurnosti zračnog prostora i zbog kojeg nisu dopušteni izravni letovi iz te države za SAD. Kao što sam prije napomenuo, takav status godinama imala je Hrvatska zbog čega je Croatia Airlinesu propao i sporazum sa United Airlinesom. Nažalost, nije mi jasno kako postoji i kako se moglo u Hrvatskoj desiti da je netko mogao dobiti takav let, iako je svima u zrakoplovnom sektoru bilo jasno da se radi o kršenju pravila i da to nipošto nije dobro za status i ugled Hrvatske pri Američkoj zračnoj upravi. Mišljenja sam da ovakvi neprofesionalni potezi štete ovoj državi i njenim građanima, ali i ugledu koji imamo u međunarodnim krugovima i koji iz dana u dan i ministarstvo i Uprava za zračni promet stvara. Vrijeme je da se malo gleda unaprijed i da se rade planovi i strategije koje nisu same sebi svrha, koje će se provoditi u zadanim rokovima i koji će naravno koristiti hrvatskom zrakoplovstvu kako do ovakvih grešaka, problema, blamaže, kako hoćemo da ih nazovemo, u međunarodnim krugovima ne bi u budućnosti dolazilo. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. I sljedeći klub je klub HDZ-a, poštovani zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče,kolegice i kolege. Zračni promet uređen je sa četiri zakona – Zakonom o zračnom prometu, Zakonom o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu, Zakonom o zračnim lukama i Zakonom hrvatske kontrole zračne plovidbe. Također je zračni promet uređen i podzakonskim propisima kao i međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica. Iako je Zakon o zračnom prometu donesen uz prethodne konzultacije i u bliskoj suradnji sa europskim stručnjacima s područja zračnog prometa zakon je ipak vrlo općenit iako sadrži sve načelne odredbe o svim bitnim aspektima civilnog zrakoplovstva. I kao što smo čuli četiri su osnovna razloga zbog kojih je potrebita ova izmjena. Prvo, usklađivanje sa primjedbama Europske komisije. Drugo, usklađivanje sa međunarodno preuzetim obvezama i praksom. Treće, usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku. I četvrto, terminološkog usklađenja i poboljšanja testa. Navest ću samo nekoliko najvažnijih razloga na koje se odnose ove izmjene, jer doista nema smisla sve ih ponovno nabrajati. Dakle, sve aktivnosti koje se izvode u zračnom prostoru Republike Hrvatske moraju se izvoditi u skladu sa svim dodacima Međunarodne čikaške konvencije. Nadalje, na upravne akte Agencije za civilno zrakoplovstvo više nije moguće žaliti se ministarstvu nadležnom već se može pokrenuti upravni spor. To je dakle novina jedna. Nadalje, sporazumom između Ministarstva obrane i pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu uređuje se vođenje vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. Nadalje, daje se mogućnost Vladi Republike Hrvatske da utvrdi civilne zračne luke koje se mogu upotrebljavati za odvijanje vojnog zračnog prometa. Operatori zračnih luka mogu imati obvezu obavljanja javne usluge za određene gospodarske aktivnosti ako to propiše Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet naravno sukladno zakonu, ovom Zakonu i propisima Rekao bih da je izuzetno važno, a do sada nije bilo regulirano zakonom određuju se uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova, te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u upravljanju tim zrakoplovima. Također se predviđa mogućnost integracije zračnih prostora pojedinih država u jedan funkcionalni blok, dakako sukladno europskim EU regulativama. Evo posebno bih istaknuo jednu zakonsku izmjenu koju će primijetiti svaki putnik u hrvatskim zračnim lukama naravno kada bude u primjeni ta odredba nakon nekoliko godina, a to je da više neće djelatnici MUP-a, dakle policajci obavljati sigurnosno-zaštitne preglede putnika i prtljage. To bi u buduće obavljale specijalizirane zaštitarske kuće s kojima bi operator zračne luke sklopio ugovor. Doduše provjeru podobnosti osoba za obavljanje sigurnosnih pregleda vršili bi policijski službenici. Evo to su rekao bih najvažnije, neću druge nabrajati. zaključno. Donošenjem ovog Zakona omogućava se kontinuirano usklađivanje i provođenje standarda predviđenih u međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, te primjena pravne stečevine

su naravno izmjene i dopune zakona prema mišljenju državnog tajnika koji je upravo u svom uvodnom izlaganju rekao da je onaj prethodni zakon kojega mijenjamo sa ovim odredbama bio općenit, pa da se sada i nalazom komisije, odnosno inspekcije koja je bila prošle godine u petom i šestom mjesecu temeljem tog nalaza te Europske komisije eto došlo je do promjena i izmjena ovoga Zakona. Neću biti zločest jer to tako ne ide, pa kazati da ipak imamo u prilogu da smo taj zakon usuglasili. Naravno nikad neće biti u potpunosti usaglašen sa pravnom stečevinom Europske unije. Ali u svakom slučaju taj monitoring koji nam slijedi vjerojatno će dovesti još do izmjena i dopuna ovoga Zakona. Ja bih se samo koncentrirao na to da je zakon bio općenit, pa vjerojatno sada kada su se donijele ove izmjene i dopune taj zakon će biti možda precizniji nego što je do sada bio. Je li to baš tako? Najprije ja uvijek izražavam sumnju da zakon koji u sebi ima jednu odredbu koja piše da provođenjem odredba ovog Zakona ne zahtijeva osiguranje posebnih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske. Mislim da, kada to takva opaska stoji u bilo kojem zakonu s tim zakonom nešto nije u redu. Jer ako to ništa ne košta onda zašto to radimo i mijenjamo. Ako je i ove izmjene i dopune idu ka tome da zakon ne bude općenit nego da bude precizniji. Ipak on u svojoj konačnici nije baš tako precizan, budući da u članku 142. ima niz propisa koje donosi ministar. onome kad bi se iščitali svi ti, taj cijeli niz tih propisa koje mora regulirati ministar ostaje da zakon i dalje nije, da je i dalje previše općenit kada sve te stvari koje on donosi moraju stajati posebno u posebnim pravilnicima ili posebnim propisima. Pa ja ću samo dvije pročitati. Na primjer o sadržaju i načinu vođenja registra zrakoplovnog osoblja i uvjetima, načinu stjecanja izdavanja, obnavljanja i produživanja dozvola i ovlaštenju zrakoplovnom osoblju itd. Uvjetima za izdavanje operativne licence mora poseban pravilnik donijeti ministar. Čak i o radnom vremenu i vremenu letenja. I to donosi ministar, ne zakon. E sad, hajde razumijem da to što je varijabilno pa neka donosi ministar. Ali recite mi o sadržaju i načinu vođenja registra, uvjetima za upis i brisanje zrakoplova iz registra, te znacima državne pripadnosti i registracijskim oznakama zrakoplova mora donijeti ministar. Je li to moglo stajati u zakonu? Zna se da će biti hrvatska zastava, država pripadnosti to se neće mijenjati. Sadržaj i način vođenja registra, uvjetima za upis i brisanje zrakoplova. To bi trebala raditi ta agencija, a ne da to donosi ministar. Znači zakonom je ipak moglo se preciznije odrediti sadržaj ovog zakona, a da i dalje ne bude …/Govornik se ne razumije./… kao što je sada, i na žalost ako sve to ministar mora, da sad ne nabrajam sve ima jedan do do devet stvari koje mora donijeti ministar, neću govoriti ono što mora još donijeti ministar nadležan za unutrašnje poslove uz suglasnost ministra, ili ono što mora donijeti ministar ministar zdravstva uz suglasnost ministra. Dakle previše je tih općenitih stvari u ovom zakonu koje onda mora onda mora netko drugi regulirati, a to čini mi se ne doprinosi da to bude Zakon o zračnom prometu i s konačnim prijedlogom zakona da bude jedan čvrsti dokument po kojem ćemo bit svi sigurni. To je prva stvar. Druga stvar, kao što je moj kolega rekao ovim zakonom za dvije godine, danom stupanja na snagu predviđeno je da nakon dvije godine više ne budemo na ulazu u avion ili kad putujemo negdje da nas ne pregledava i sigurnost na aerodromu ne održava putnika, i prtljage ručne, ne radi policija Republike Hrvatske kao što smo do sada naviknuli na njih, nego da to onda trebaju raditi zaštitarske tvrtke. Dakle zaštitarske tvrtke koje su nam takve kakve jesu, koje bi onda zračne luke trebale dobivati na javnom natječaju, koje bi onda trebale biti najjeftinije, koje bi onda trebale biti što su najjeftinije znači da slabo plaćaju svoje ljude, jer tu se najprije govori o radu ljudi, a ne nekom drugom radu tehničkim sredstvima, pa ako su slabo plaćeni onda baš ne znam koliko će biti i educirani, i naravno za tu dodatnu edukaciju, ako tako to mora biti po zakonima EU-a, za tu dodatnu edukaciju dvije godine koliko je ovdje predviđeno za taj transfer čini mi se da je premalo pa bih ja molio da makar to bude tri godine ili ako je nemoguće to učiniti do 5 godina da se tu probamo naučiti i mi sami kao putnici priviknuti se na nekakav drugi model pregleda na ulasku u avion. Ima tu niz stvari, dakle ja sam, evo ja ću reći javno, ne znam tko voli policiju, uobičajeno je da se policiju ne voli, ali kada ja ulazim u avion i kada. Kada ja ulazim u avion, kada mene policajac pregleda i moju ručnu prtljagu i mene osobno ili putnika prije mene, suputnika prije mene ja sam nekako siguran da je to obavljeno kvalitetno i da je to obavljeno stručno i da onaj rendgen kojega je on očitao je očitan zaista stručno, koliko god svi mi mislili policija je ovakva ili onakva. Tu dozu sigurnosti siguran sam u tih, nakon te dvije godine teško ću steći kada to bude obavljala neka druga služba koja će po natječaju morati aerodromi dobiti. Dakle evo mislim da tu ima niz stvari oko edukacije tih novih ljudi koji će to raditi, računajte da tu postoji i putnika koji su i muškog i ženskog spola, da treba imati i onih koji trebaju, ako se to tako dogodi, ako ono zvoni uporno da odete u neku drugu prostoriju pa da vas onda muškoga pregleda muški, a žensku da pregleda žensko, tako da čini mi se da bi ipak trebalo sa tim zakonom, odnosno tim prijelazom sa policije na zaštitare biti vrlo, vrlo, vrlo oprezan, iz sigurnosnih razloga, ne nekih drugih, jer za edukaciju takvih ljudi siguran sam da treba puno više vremena, unatoč tome što će to njihovu educiranost kontrolirati policija, ali čini mi se da je to važna promjena u ovom zakonu o kojem bi trebalo voditi računa na jedan duži niz godina nego što je to samo dvije godine. Dakle to je druga zamjerka, ili preporuka ako je to moguće. Treće je oko agencije. Agencija za sigurnost i ova druga agencija koja je glavna agencija. Možda da se precizira toj Agenciji za sigurnost da po ovome kako se ovdje iščitava ne bude samo agencija koja će biti skladište i koja će evidentirati nesreće, zrakoplovne nesreće i koja će onda to negdje uskladištiti i voditi računa i imati registar Možda bi trebalo razjasniti što je posao ove prve, glavne agencije, i koje su nadležnosti ove druge agencije. Da li ona osim toga što utvrdi uzroke nesreće, što s tim uzrocima kome ide, na sud, tko je onda kriv, tko to utvrđuje, ova agencija ili ova prva agencija koja ovdje ima nekakvu glavnu riječ. Mislim da bi se te stvari trebale nekako više pojasniti u ovom zakonu. I molim vas evo, na kraju samo negdje u članku 58. članak 108. mijenja se i glasi, pa u svom podstavku 2. kaže svaka osoba bi trebala dobrovoljno izvijestiti agenciju i Agenciju za istraživanje o svim događajima za koje smatra da predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost za sigurnost. Čega, sigurnost čega? Zračnog prometa, fali negdje čega, za sigurnost, opću sigurnost, nekako fali tih stvari, ima dosta ovako nedorečenih u tom zakonu, pa bi možda trebalo još jedanput iščitati i precizno kazati što ja kao osoba trebam kada uočim nešto sigurnost koju ja prijavljujem ili nesigurnost. Evo ja vas molim da malo usuglasimo ako je to moguće i ovaj prijedlog zakona da bude kvalitetniji. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U ime predlagatelja, završna riječ i državni tajnik Danijel Mileta. saborskog zastupnika Habeka i Denone su tu negdje preklopljena, pa sad ću ja odgovoriti na sva, nedoumice ili postavljena pitanja, možda ne po redu. Naime praksa je najvećeg broja europskih aerodroma da zaštitari budu ti koji kontroliraju putnike, kažem najvećeg broja, jer ne mogu reći 100% da su svi, ali nismo našli nijedan aerodrom gdje Ministarstvo unutarnjih poslova dotične zemlje radi kontrolu i pregled putnika u cijeloj mjeri na aerodromu. Što se tiče ovoga prijedloga da se sa 24 mjeseca na 36 mjeseci pomakne period kada će zračne luke MUP zamijeniti sa zaštitarima, taj amandman sam već u startu rekao da je prihvaćen, jer je to amandman našeg matičnog saborskog odbora. Kad se govori o javnim natječajima ne znači u javnom natječaju da ono što je najjeftinije prolazi, nego ovisno o kriterijima, ono što je najpogodnije za dotični pravni subjekt, ovisi kako se kriteriji postave, ono prolazi, a ne nužno najjeftinije. Uostalom mislim da i su dorađene, da su izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi idu i dalje još u tom smjeru. Kažete zakon ne košta ništa. Točno je, ne da ne košta ništa, nego još donosi uštedu, jer će resursi Ministarstva unutarnjih poslova koji su sada raspršeni po našim aerodromima biti slobodni. Dakle, mogli bi staviti ovdje još da ide u plus, a ne u minus Kad se govori o dvije agencije pa sad da njihove ingerencije nisu baš jasno naglašene, nažalost tu se ne mogu složiti s vama, one su jasno naglašene i njihova neovisnost uopće nije upitna jer je Europska komisija inzistirala na neovisnosti i Europska komisija provjerava naše zakonske propise pa i praksu koliko su te agencije neovisne. A to što one međusobno surađuju, one moraju međusobno surađivati, ali se ta suradnja ne smije i ne može okarakterizirati kao bilo preklapanje ovlasti, bilo kao utjecaj, utjecaj, odnosno na neovisnost bilo koje od njih. … /Govornik se ne razumije./… 2009. godine je važeći zakon. Zakoni se mijenjaju, direktive EU se iz godine u godinu donose. Mi smo dužni prilagođavati se jednostavno direktivama što znači što znači podizanje kvalitete sigurnosti zračnog neba nad Hrvatskom. I ako je potrebno mijenjat ćemo mi zakon i svakih 6 mjeseci ako će to doprinijeti sigurnosti hrvatskog zračnog neba. I još bih za kraj za kraj rekao, prije dva tjedna bio sam u Bruxellesu na pododboru za promet i energetiku gdje smo dobili itekakve pohvale od Europske komisije što se tiče načina na koji implementiramo europske direktive i uredbe u naše zakonodavstvo, odnosno u naše propise, a tiče se zračnoga prometa. Možda još za kraj da kažem, kad se spominjala "Croatia airlines" letove i njihovu popunjenost više ne određuje se dekretom nego određuje njih tržište. Tržište je to koje određuje gdje će se letjeti i kamo će se letjeti, a naravno da tu uz tržište igra ulogu umješnost menadžmenta potpomognutog zaposlenicima koji su svjesni sadašnjih kriterija koji vladaju u sektoru, odnosno u gospodarstvu. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Zaključujem raspravu i o ovom konačnom prijedlogu zakona glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala